една трета от гражданите на България, които живеят на територията на София или близо до нея, слушаха на ултракъси вълни на 94,5 прякото предаване на парламентарните заседания. Това е истината. Връщам се на темата за господин Христо Бисеров. Все пак мисля, че господин Дедев беше абсолютно изчерпателен и няма какво толкова да добавим повече. Напомни и неговата професионална и политическа биография, какви отговорни ръководни постове е заемал – председател на Комисията за национална сигурност, обърнете внимание, колеги. Беше ротационен председател в миналия Парламент и на подкомисията за контрол на процедурите върху специалните разузнавателни средства. И в този Парламент беше председател на Комисията по правни въпроси и, разбира се, заместник-председател на Четиридесет и второто Народно събрание. В крайна сметка със своето парламентарно поведение той до голяма степен е определял нормативните правила, които да действат в Република България. Той беше основен говорител по темата за реформата на сектора за сигурност от месец юни миналата година. Само искам да напомня какъв беше общественият резултат от тази реформа. В крайна сметка сегашното управление на 14 юни получи граждански вот на недоверие и основен говорител на тази промяна – отново ще го кажа втори път, ако трябва и трети път, беше господин Христо Бисеров. И наистина, трудно можем да бъдем убедени, сигурен съм, че това се отнася не само за депутатите от нашата парламентарна група,

след като той основно реформира сектора за сигурност, за да пригоди цял един закон за ДАНС към профила на конкретно лице, което не е нищо друго, освен посегателство върху демократични процедури и промяна точно интуито персоне, което взриви общественото недоволство. Вероятно службите за сигурност са предупредили предварително господин Бисеров и ръководството на Движението за права и свободи. По тази причина, за да не остават каквито и да било съмнения, наистина намираме за редно – при това съм убеден, колеги, че не става дума само за нашата парламентарна група, избирателите на всеки от Вас от другите три парламентарни групи проявяват засилен интерес към този въпрос. Случаят е отпреди два месеца и половина, а не отпреди три, четири или повече години, случаи, за които много анкетни комисии в този Парламент, макар и, разбира се, със съмнителен резултат... По тази причина наистина нашата парламентарна група смята за изключително важно, интересуващо всички български граждани и цялото общество конструирането на анкетна парламентарна комисия, която да провери тези факти около внезапното оттегляне на господин Бисеров от всички заемани партийни, политически и парламентарни постове. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Вучков. Колеги, има ли желаещи да направят реплики? Заповядайте, господин Дедев, за реплика към изказването на господин Вучков. Искам да Ви направя реплика, че има какво да се добави. Може да се добави ролята на господин Бисеров в назначаването на господин Захари Захариев за шеф на Агенция „Митници”, който пък от своя страна даде всички входни и изходни пунктове на България на едно лице, което се казваше Косьо Самоковеца, който после беше убит.

се докладва на Финансовото разузнаване, а при господин Бисеров става въпрос за един факт, който се разследва от правозащитната система за неколкостотин хиляди евро или долари, които в български левове са може би над милион това не са парите, които може да спечели народен представител, пък дори да е бил и 17 години в Народното събрание. Това е една много по-голяма сума. И като се сложат скандалните случаи, в които господин Бисеров беше известен със строителството си на къщи в центъра на София, с кадрови нарушения, фактически и по отношение на Агенцията за приватизация за приватизиране на държавни предприятия точно в онези години в Хасковска област и в Южна България – има много неща, които могат да се добавят и е в интерес на цялото общество да се осветлят. Благодаря Ви.

а едва ли може и да ги запомни. Така че неслучайно предлагам анкетната комисия да се концентрира около това необяснимо внезапно оттегляне от заеманите постове. За пореден път ще кажа нещо друго, което интересува не просто нас като народни представители, но и българските граждани. Именно в аспекта на оттеглянето от тези постове ние можем да проверим всички тези съмнения, които Вие преди малко споделихте в своята реплика. Така че съм напълно съгласен с Вас. Можем да обсъдим всички въпроси, които в крайна сметка доведоха до това внезапно оттегляне в един съботен ден от абсолютно всички заемани постове на господин Христо Бисеров. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вучков. Това беше дуплика. Заповядайте, господин Миков, за лично обяснение. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Благодаря и на Вас, уважаеми господин Вучков, че поставяте този въпрос. Ще мога още веднъж, макар че вече съм го коментирал, да обясня за какво става въпрос. Директното излъчване на Парламента на ултракъси вълни за района на София, обърнете внимание, беше допълнително, защото нормативните основания са на една и съща честота в цялата страна и то е на дълги вълни. Постъпи искане от Националното радио за създаване на младежка програма на тези честоти. С това е запознат Председателският съвет, а веднъж вече съм го коментирал и в пленарната зала. В замяна на това ще осигури интернет излъчване, директно излъчване на Парламента за цялата страна. Тоест да не бъдат в привилегировано положение едни или други български граждани, а точно така, както е изискването – на една честота в цялата страна. допълнителното излъчване е свалено, заменено е от друга програма на Националното радио, а Националното радио вече излъчва интернет радио и директно излъчва заседанията на Парламента в цялата страна.

на парламентарните дебати по БНР. Има ли други желаещи народни представители да се изкажат? Господин Цонев, господин Димитров. Заповядайте, господин Цонев.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи създаването на тази Временна анкетна комисия, както нашият председател господин Местан обяви още при внасянето на Проекта за решение от колеги от Политическа партия ГЕРБ. Ние сме последователни в нашите действия и искам да кажа, че имаме сериозен интерес това, което беше казано като основен мотив – да се установи дали има изтичане на информация относно този случай от специалните служби и в каква посока е информацията, ако тя е изтекла. И нека да добавя: кога се е случило това? Доколкото това беше анонсирано като основна цел на тази комисия – да, ние го подкрепяме, защото искаме да знаем точно кога е получена тази информация и, да речем, ако тя е получена по-рано, дали господин Цветан Цветанов е знаел за информацията, когато е бил вицепремиер, ръководител на Министерството на вътрешните работи и на целия сектор „Сигурност”? Също така искаме да знаем: как и кога се е случило това? Затова ние подкрепяме създаването на комисията, независимо от свободно формулираното заглавие. Няма да го коригираме в частта му, в която то е направено по начин, по който са решили вносителите. Искам обаче да се спра на мотивите, които току-що чух, в които може би не повече от една десета заема въпросният основен мотив. Не знам дали си мислите, господа

твърдения от медиите в последните 10 години – затова какво е правил народният представител Христо Бисеров, какви слухове са се носели за него, какво се говори за него и така нататък. Защото много добре знаете, че битността ни на народни представители и публични личности е обект понякога на медийни спекулации и на всякакви други недоказани твърдения, а и на откровени клевети. Но щом сте решили, че това трябва да бъде част от мотивите за тази Анкетна комисия, оставям това на Вашата съвест. Не е добре обаче да не оценявате положително един факт, който е извън това дали е необходимо да се докаже има ли изтичане на информация, или няма. По този въпрос сме единодушни: този факт трябва да се провери. Питам се: дали оценявате факта, че за първи път народен представител и политик от такъв ранг, за който има някакви съмнения или самият той знае, че трябва да се яви пред правораздавателната система, да напусне всички постове и да направи това като обикновен гражданин, защото никой досега не го е правил?! Нещо повече, от всички партии и от всички парламентарни групи е имало народни представители, на които е искано свалянето на имунитета, имало е данни за извършени престъпления, имало е дори предварителни производства и следствия. Никой, освен свалянето на имунитета, не напусна тези банки и да се изправи срещу правосъдието като обикновен гражданин. И в момента имаме хора, към които има отправени такива обвинения и те са още тук. Аз няма да цитирам имена, всички ги знаем. Така че нека да видим и дали това не е един добър заразителен пример, който трябва да бъде следван. Парламентарната група на Движението за права и свободи, подкрепяйки създаването на тази комисия обаче, предлага в предмета на нейната дейност да бъде включено и актуално разследване по един много актуален политически скандал от последните две-три седмици. Това е скандалът с

лицето Бисер Миланов, известен като Петното, и също така с твърденията за кореспонденцията, която е съществувала между тях. Това е един твърде актуален въпрос и мотивите да искаме предметът на дейността да се разшири и в тази посока не са само съвпаденията в имената, както сполучливо каза господин Местан от тази трибуна – „Бисеров” и „Бисер” без Не са само това! Тази комисия може да се запознае и да разгледа и този случай, защото той е много актуален за българската политическа действителност днес, особено на фона на протестите и на фона на ескалацията на напрежение в обществото и във връзка с подозренията, че това е правено не от който и да е, а от лидера и председател на главната, както Вие се изразихте преди малко, единствена опозиционна сила в българския парламент. Ние предлагаме следното: след „Боянските сараи” в заглавието да се добави „както и всички факти и обстоятелства, свързани с твърденията за специална кореспонденция и среща между председателя на политическа партия ГЕРБ господин Бойко Борисов и Бисер Миланов, известен като Петното”. Петното”. Уважаема госпожо председател, внасям писмено това предложение. Благодаря Ви за вниманието. Добре, благодаря Ви, господин Цонев. Беше направено в рамките на изказването и редакционно предложение, което ще бъде обсъдено, предполагам, в следващите изказвания и ще подложа на гласуване преди проекта за решение. Има ли реплики към изказването? Заповядайте, уважаема госпожо Цачева. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цонев! Вземам повод от Вашето изказване, за да Ви направя тази реплика. С писменото предложение, което внесохте да бъде предмет на дебата, поставяте в изключително деликатна ситуация колегите от Коалиция за България. От една страна, аз схванах, че Вие ги призовавате да подкрепят комисията, така както господин Местан, днес и Вие препотвърдихте желанието си за тази комисия. От друга страна обаче, вкарвайки в темата

ще разширяваме предмета на дейност на тази комисия, аз бих предложила там да включим и имената на Митхат Табаков и Гюнай Сефер, защото Митхат Табаков вече е зад решетките затворниците му се радват като на расов елен – да видим какво става с парламентаризма в България, защо народни представители със свален имунитет след това се оказват клиенти на Темида и на местата за излежаване на ефективни присъди. (Шум и реплики.) бъдете коректен и не поставяйте в деликатна ситуация колегите от Коалиция за България и оттеглете предложението си за разширяване предмета на комисията. Уважаема госпожо Цачева, правя Ви бележка за епитетите, които използвате от парламентарната трибуна по отношение на български граждани

ще го подложа на гласуване, след като го получа в писмен вид, както ми го предостави господин Цонев. Има ли други желаещи за реплики? Няма. Желаете ли дуплика, господин Цонев? Заповядайте!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Цачева! Няма да оттегля предложението си. Това е предложение на парламентарната ни група. Направих от мое име, тъй като съм упълномощен да го направя. Не смятам, че вкарвам когото и да било в деликатна ситуация. Всяко гласуване има своя момент на деликатност, но това не е деликатност, а отговорност. Преди да натиснеш зеления, червения или сивия бутон, ти се изправяш пред съвестта си и поемаш своята отговорност – както лична, така и партийна, така и пред хората, които са те избрали. Така че аз съм направил това предложение и всеки ще се изправи пред отговорността как да гласува. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев. Други изказвания? Заповядайте за изказване,

Заповядайте, господин Ципов. Това е един добър момент, в който може да се разследва и част от българския преход, а именно най-тежките му години, когато лицето Иван Костов успя да унищожи българската държава, българската собственост и собствеността на българската държава беше прехвърлена на всякакви компании, беше унищожена и така нататък. Но Иван Костов не свърши това нещо сам, а го направи със своите десни и леви ръце, от които най-силната му ръка беше така наречения „Сив кардинал”. Така че освен очаквания резултат от ГЕРБ, че ще изникнат нелицеприятни неща за ДПС и БСП, което се надявам да изникне, което е факт и трябва да бъде изнесено, може да се окаже, че и Ваши съратници

да не се съобразяват с нищо, с никаква конюнктура, а да следват интересите на България, независимо кой ще бъде засегнат в това.

Благодаря Ви, уважаеми господин Асенов. Колеги, има ли желаещи за реплики към това изказване? Няма. Има ли други изказвания?

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! През изминалата година станахме свидетели на един от най-големите, ако не и най-големия скандал в българската политика да започне разследване срещу бивш заместник-председател на Народното събрание, председател на Комисията по правни въпроси в това Народно събрание и дългогодишен депутат. Важното, което трябва да направим, уважаеми колеги, в тази анкетна комисия, освен да разберем дали има теч на информация към службите за сигурност – може би не малка част от българските граждани нямат абсолютно никакво съмнение по този въпрос, но другото важно нещо, на което трябва да се обърне внимание, е на законодателните инициативи на господин Бисеров. Искам да припомня на пленарната зала и на българските граждани, че господин Бисеров е вносител на една печално известна, скандална поправка, наречена „Ванко 1”.

са участвали лица, които впоследствие са консултирали адвокатите на въпросния Иван Главчев. Интересно е да установим има ли факти и обстоятелства, уважаеми дами и господа народни представители, които да покажат имало ли е среща между представители на работната група, изготвила законопроекта, и народните представители – вносители на същия. Други важни законодателни инициативи на господин Бисеров, освен в сектора „Сигурност”, които станаха факт през тази година,

Друга изключително важна поправка, върху която искам да Ви обърна внимание, дами и господа, е поправка в Закона за българските документи която даваше право на лица, дължащи на българската държава големи суми, да имат възможност да напускат територията на без да им се налага забрана за напускане на територията на страната чрез изземване на документите им за задгранично пътуване. Очаквал ли е господин Бисеров за в бъдеще да му се случи нещо такова? И не е ли искал по този начин да се презастрахова?! Много отговори дължим на българските граждани, уважаеми народни представители! Няма да се спирам на говореното през изминалите години за господин Бисеров,

В заключение, уважаеми дами и господа народни представители, искам да допълня предложението, което направиха от Движението за права и свободи по предмета на тази комисия, в две насоки. На първо място, да изследваме предмета на разговорите на въпросния Бисер Миланов с министър-председателя на Република България и с председатели на постоянни комисии в Четиридесет На второ място, уважаема госпожо председател и уважаеми дами и господа народни представители, през изминалата година след парламентарните избори станахме свидетели на начало на досъдебно производство, свързано с потенциално купуване на гласове в град Варна. Изминаха повече от осем месеца от парламентарните избори, няма абсолютно никаква информация какво се случва по този въпрос. Интересно ще бъде тази временна анкетна комисия да проучи определени факти и обстоятелства, свързани с тази потенциална търговия на гласове на територията на многомандатен избирателен район Варна. Уважаема госпожо председател, ще направим изрично писмено предложение по този въпрос. Благодаря Ви.

Няма. Има ли желаещи за други изказвания? Уважаеми колеги, има едно постъпило писмено предложение, направено от господин Йордан Цонев. Госпожа Цачева и господин Ципов направиха заявки за допълване на предмета на комисията. Ще изчакам няколко минути, да ги формулирате писмено. Тоест, Вие няма да правите предложение? Ще направи само господин Ципов? Добре. Тогава ще изчакам само господин Ципов да се организира за писменото предложение. Моля квесторите да поканят народните представители в пленарната зала, тъй като предстои гласуване. Господин Вежди Рашидов,

Уважаема госпожо председател, колеги! Виждам, че Вие сте професионални артисти, страхотни сте! Явно обаче си мислите, че времето няма памет. Има памет! Тази комисия ще бъде полезно да се върне години назад. Първо, трябва да разберете, че Бисеров е извършил престъпления по време на служба. Парите не ги е превеждал като физическо лице.

Колеги! Виждам, че Вие смятате българското общество за лумпен общество. Това не е истина! Цветанов Вие го разгледахте много добре. Той иска да си докаже апартаментите, да ги докаже! Но Вие сте депутати и злоупотреби са извършени. Част от Вас вече са в затвора. Не си правете илюзии! Не си правете илюзии и не се подигравайте с българското общество! Преди малко видях една уважавана от мен депутатка на снимка с Бисер Петното. И Вие го клатите. Петното стана по-известен от всички големи артисти, писатели и поети на България, благодарение на Вас.

Заповядайте, господин Казак. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Рашидов, ние с Вас сме мюсюлмани, но все пак все пак убеден съм, че и Вие, и аз, по нещо поназнайваме от Библията. Просто искам да Ви напомня за историята с Магдалена и Исус Христос, с което той се е обърнал към онези, които я хулели и хвърляли камъни по нея. Припомням Ви тази притча,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Рашидов, всички сме наясно, че Вашето изказване беше с цел да дадете възможност на Вашия колега да напише двете изречения, които иска да представи писмено. Това, че ГЕРБ избраха точно Вас в тази роля, е, защото може би Вие сте най-добрият артист сред тях, но не знаех, че сте най-добрият прокурор и най-добрият съдия, който може да раздава присъди, без това да му е работа. Не знаех, че може да обвинявате хора и преди да се загледате във Вашите редици, преди да видите шестте апартамента на хората, които седят до Вас, да започнете да говорите и за други неща.

Господин Рашидов, аз внимателно Ви слушах и честно да Ви кажа, съгласен съм с много от тези неща, които казахте. Да, корупционни практики – във всички управления, сигнали за тези корупционни практики – във всички управления, като започнем от самата смяна на собствеността от държавна в частна, хилядите приватизационни схеми, това, което ставаше при едно, при второ, при трето, та и при четвърто последно правителство, примерно. Хиляди примери и аз мога да дам, но искам да попитам каква е ролята на Парламента? Ролята на Парламента е да създаде една комисия, която да е антикорупционна, която да се бори с тези лоши практики и сигналите да се подават в тази комисия. Тази комисия да бъде стожерът, когато има съмнения, защото ние не сме съд, да го даде на прокуратурата. Случаят с Бисеров е вече в прокуратурата. Случаят с Бисеров мина своя политически път, защото той напусна всички свои постове, даде си имунитета за това да бъде разследван, прокуратурата и съдът са тези, които могат да кажат оттук нататък докъде има нарушение на закона, имало ли е влияние на власт или е нямало. Аз не знам паралелно с тях, когато делата тръгват, какво ще каже една комисия, освен да попречи или да създаде напрежение в тази посока.

Но категорично ще подкрепя всяко едно предложение, ако искате и за проверка на цялата приватизационна схема в България, затова как се източиха милиарди левове и се раздадоха на близки и познати, и на политически лица включително. Защо мълчим за това? Колко парламента минаха и така нататък? Нека да разграничаваме нещата. Нека да знаем, че нашата роля трябва да бъде ролята на парламентаристите, а съдът да бъде този, който да казва кой е виновен, какво е направил и колко е нарушил закона. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Мутафчиев. Заповядайте, господин Рашидов, за дуплика към трите реплики.

Уважаема госпожо председател, колеги! Няма повече какво да Ви отговарям. Аз съм много добър художник, колкото и да Ви е странно. Аз съм човек, който след една седмица – за първи път българин ще участва във Венеция и получавам и голямата награда. (Ръкопляскания от ГЕРБ и КБ.) Това на мен ми стига да имам хигиена в обществото. Само ще Ви кажа къде още не сте прави и какво знам. Не забравяйте, че бях министър. Остров „Св. Кирик”, където е пълно с археология, беше подготвен за приватизиране. И съм виждал проекта. Да не казвам на чий лидер брат му беше направил проекта. Аз го вземах с Плевнелиев отново към Министерството на културата, защото много хора за пари сте готови да унижим цялата ни държава и културната ни история. Така че не ми обяснявайте математики. Нямам нужда от математика, не броя пари. Аз само ги получавам, и то от продажба на скулптури. И си декларирам парите, защото Вие, монополистите, имате по-малко приходи – богаташи, милионери, собственици на медии, имате по-малко приходи от мен. Та Вие сте бедни хора!

Историята и паметта е нещо страшно да знаете, че мога да почна от Мирчо циганина и да стигнем по-далече. Много Ви моля, бъдете отговорни! Такава комисия трябва. И отново Ви казвам: господин Бисеров е превеждал пари, когато е бил на власт, а не след като сте го освободили от ДПС. И малко аз ще Ви проверя земите от Крумовград, Момчилград и около Огледалото, препродадените земи и ще Ви стане неприятно. Много Ви моля! И още неща около морето. Има ли други желаещи народни представители да се изкажат? Госпожа Атанасова. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, вземам повод от думите в репликата на господин Мутафчиев, и ще го спомена поименно, за това, че Народното събрание разполага с Постоянна комисия за корупция и конфликт на интереси. Но когато говорим за тази постоянна комисия и нейната работа, трябва да обърнем внимание, господин Мутафчиев, кой е нейният председател.

господин Мутафчиев, когато говорим за Постоянна комисия за конфликт на интереси и корупция в Народното събрание, трябва да отбележим факта не само кой е неин председател, но трябва да отбележим факта, че вече над месец и половина управляващото мнозинство мълчи по предложението на ГЕРБ този председател да бъде отстранен от този пост. Трябва ли да припомняме всички факти, данни и обстоятелства, станали ни известни не само чрез медиите, но и чрез обърканите и противоречиви обяснения на самия председател на тази комисия и за пътувания в далечни екзотични дестинации със средства, неясно от кого придобити? АТАНАСОВА: Госпожо председател, има връзка, защото господин Мутафчиев говореше за Временната комисия и постоянната такава в Парламента, която е длъжна да разгледа сигнали за корупция и конфликт на интереси, и то не само в този случай с господин Христо Бисеров, но и в много други. Защо тази комисия вече няколко месеца не се произнася по един друг скандал – скандала Хохегер? След като немският съд се произнесе, нашата парламентарна комисия мълчи! Защо комисията не се произнася и по един друг скандал – на същата PR агенция, която се наложи да връща средства на Европейския парламент? Аз предлагам, госпожо председател, да допълним редакционно предмета на дейност и заглавието на комисията, която в момента създаваме, с още едно изречение, с още един предмет: „Комисията да изясни фактите и обстоятелствата, довели до връщането на отпуснатите финансови средства от Европейския парламент на PR агенция „Актив груп”. Благодаря. Моля Ви, госпожо Атанасова, да ми дадете писмено Вашето предложение. Колеги, имате още около 40 минути – кой каквото се сети, да го съобщи от парламентарната трибуна.

Госпожо Атанасова, в една комисия, която е на паритетен принцип, не можете да вините само председателя, защото веднага следва един въпрос: хайде да видим представителите на ГЕРБ колко случаи, колко сигнали, които са получили, са поставили в тази комисия, включително и за колеги от Вашата парламентарна група? Такива сигнали има, знаете. Тогава можем да кажем, че комисията е работеща. Когато се оправдаваме само – виждате ли, председателят, ама той бил лош, звучи несериозно! Комисията е на паритетен принцип и аз мисля, че това е реален шанс тази комисия да заработи много активно! активно! Тя наистина може да помогне в борбата срещу корупцията, да покаже и на останалите структури в изпълнителната власт, в обществото, че пътят е този – гласност на случаите, проверка, съд!

къде е вината и кой е виновният за това състояние! Но ще излезе, че държавата наистина има много, много вина. Така че нека да не прехвърляме вината върху някого. Казали сме, че някой е черната овца на Парламента, давайте сега да седнем и да говорим – той е виновен за всичко. Не, не е така. Не защитавам господин Сидеров,

Ще изчакате да свърши процедурата по реплики и дуплики и след това. Заповядайте, господин Тодоров. ИЛИАН ТОДОРОВ (Атака): Благодаря Ви. Колеги, уважаема госпожо председател! Госпожо Атанасова, така хубаво сте се скрили там

Затова от доста време искате неговата оставка. Много трудно е да обясните как, след като влизате в политиката, Вашият съпруг започва да печели обществени поръчки за близо милион

кой къде ходил, кой какво правил. Сигурно Вие цял живот сте си живели и сте си седели в панелката в Русе – не сте излизали никъде от нея. Нали? Никъде не сте ходили, и на море не сте ходили.

Когато Сидеров не беше на върха на тази комисия, тогава това беше тайна – не се знаеше. И госпожа Узунова, да не изброявам всичките клиенти, и господин Господинов, който стана милионер с един парцел от 40 хил. лв., ако не се лъжа, и впоследствие го продаде за 2 милиона имал собствен водоизточник! Да, знам, че е неприятно да се изкарват всички тези факти и данни, но те ще продължават да се изкарват. Надявам се в най-скоро време този, който, след като влиза в политиката, започва да прибира поръчки за милиони левове, да си намери мястото там, където му е. Благодаря Ви. Господин Тодоров, правя Ви забележка за начина, по който говорихте от парламентарната трибуна. Призовавам за пореден път народните представители, защото задаването на тона води до това, на което сме свидетели! Заповядайте, господин Асенов. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Станахме свидетели на поредната демагогия от страна на Политическа партия ГЕРБ. Виждаме как госпожа представител на партия ГЕРБ, е много загрижена за Комисията за борба с корупцията. След като е толкова зависима, нека да посъветва един основен неин клиент, наречен Бойко Борисов – лидер на най-голямата политическа сила в България, на най-голямата политическа група

Да обясни как ще върне тези 34 млн. лв. на българската държава! Вие престанете да се натягате на шефа си и да репликирате от място – има трибуна за тази работа. Другото, което е: можете да посъветвате Вашия президент, не Президента на България, а Вашия президент Плевнелиев – да дойде в комисията и да обясни своите действия като трафикант на хора, как е печелел от търговия с хора, черноработници в Германия, и как незаконно е забогатял.

Благодаря Ви, госпожо председател. а не както обикновено Вашето присъствие единствено се забелязва под бяла пластмасова маса

сигурно думата „фиксирал” свързвате с една друга дума, близка по фонетичен състав – думата „фикус”. Благодаря. Заповядайте, господин Станилов, по начина на водене. (Реплики.) Вие желаете ли, госпожо Дукова? Изчакайте, господин Станилов. Госпожа Дукова преди Вас иска да направи бележка по начина на водене.

На един председателски съвет през миналия мандат, когато госпожа Цачева, която тогава беше председател, аз изказах възмущение, че господин Цветанов купува депутати от „Атака”, громи парламентарната група и прочее. Тогава госпожа Цачева ми подари една лъскава усмивка, разпери ръце и каза: „Е-е-е, професоре, който го може – прави го”. Сега – по начина на водене: който го може, прави го! Нещата огрубяха, защото така е зададен тонът и госпожа председателката този тон не може да го спре. Какъв ще бъде този тон, зависи тук от самите нас. И когато се излиза тук и се държат нелогични, логореични речи на диалект, няма начин тонът да не огрубее. (Ръкопляскания от „Атака”.) Призовавам всички да дойдат на себе си и да се държат цивилизовано, да няма подобни изпълнения,

Уважаема госпожо председател, от известно време искам думата за процедура по начина на водене, но Ви благодаря, че ми я дадохте по-късно, защото в хода на дебата констатацията ми е, че изпуснахте дебата и му позволихте да се разлее в теми, които са извън основния предмет на проекта за решението, който обсъждаме днес. Сега обаче ми е ясно, че това не го направихте случайно. Вие трябваше да върнете жеста на Парламентарната група на „Атака”, които така услужливо тази сутрин на Председателски съвет си оттеглиха предложението за „Белене” защото тогава щяхме да Ви гледаме сеира вляво, с оглед на предизборните Ви обещания за рестарт на „Белене” и защото страхът Ви прозира от начина, по който водите това заседание. Вие прекъсвате народни представители от ГЕРБ, прекъсвате – да не ги изброявам поименно, да не би пък да вземат след това лично обяснение колегите, които говориха преди мен, но темата с разводняването на проекта за решение тръгна от господин Цонев – него с уважение поименно ще го спомена, с въвеждане на допълнителен предмет, след като веднъж вече господин Местан от тази трибуна, когато за първи път се заговори за комисията Бисеров, каза: „Да, ние от Движението за права и свободи ще подкрепим създаването на тази комисия”. Колеги, макар и накрая на дебата, нека да се върнем на добрия тон. Няма да обяснявам на младите колеги в дъното отзад, че председателят на Народното събрание има право на правителствена вила, живее във ведомствен апартамент. Това е дреболия. Господин Станилов, възможно е и така да съм отреагирала, не си спомням, но Ви благодаря, че ме цитирате. Госпожо Манолова, Вие сте човекът, който ръководи този дебат, затова дайте поне накрая да заприличаме на парламент и от нас да излезе нещо смислено. Благодаря Ви, госпожо Цачева. Оценявам Вашата загриженост за качеството на парламентарния дебат. Ако наистина искате като ръководител на групата на ГЕРБ да сте полезна за повишаването на неговото качество и за това той да не се разлива във всякакви посоки, моля Ви да призовете и народните представители от ГЕРБ, които дадоха своя съществен принос днешният дебат да има този доста неприятен вид. Заповядайте, господин Цонев, за лично обяснение. ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Цачева, и аз с уважение споменавам Вашето име. Може би не толкова, не се чувствам засегнат, и може би не толкова личното обяснение ще бъде в тази посока, колкото да поясня, че не съм разводнил темата на дебата. Направих предложение на Парламентарната група Направих предложение на Парламентарната група на Движението за права и свободи, за което бях оторизиран от групата, за разширяване предмета на дейност на Временната комисия. Обосновах защо искаме да разширим предмета. по повод на това, че господин Местан не е казал, когато е подкрепял създаването на тази комисия, да, тогава не беше актуален този скандал. Той просто не беше избухнал. Нямаше такъв обществен отзвук и интерес към тази тема. И за да не се прави нова анкетна комисия, ето – обяснявам. Вижте, опитвам се с тона си и в първото, и във второто, и в третото си изказване да върна дебата там, където му е мястото. Съгласих се с всички Ваши аргументи. Оспорих тези от тях, които смятам, че са неколегиални. Оспорих ги с този тон. Вие прекрасно знаете, че аз имам и друг тон. Не искам да го ползвам. Искам да бъдем там, където трябва да бъдем, когато обсъждаме такива важни теми. Разширяването на предмета на дейност, съзнаваме, че е сериозно, но вместо да правим нова анкетна комисия, тъй като ние смятаме, че има много голям обществен интерес към този скандал, защото той засяга не само господин Борисов, не само ГЕРБ, той засяга механизмите на функциониране на гражданското общество – има ли влияние върху гражданското общество, гражданското общество има морален мотив да го прави или друг мотив? Ето защо, за да не правим двайсет комисии, вече имаме – колко, в този Парламент, и 15 мисля, че бяха в предния, просто предложихме и стоим на това предложение, но не ни вкарвайте в тема, която не сме по никакъв начин дали тон на всичко това, което се случи. И аз наистина призовавам да се върнем към професионалния, коректен тон. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Цонев. Колеги, има ли други желаещи за изказвания? Заповядайте, господин Карадайъ.

Уважаеми господин Цонев, и аз подкрепям идеята да се разшири малко темата на предложената от Вас временна комисия, защото, когато говорихме, че ще подкрепим такава временна комисия относно господин Бисеров, все още не беше ясна темата за Бойко Борисов и Петното. От тази гледна точка днес тя е актуална. За За да не правим много временни анкетни комисии, аз разбирам Вашата идея и предложение и ги подкрепям, защото виждаме как в ход някои други временни анкетни комисии си вършат работата. Тук преди малко някои от колегите говориха дали има и обръчи. В момента е в ход и тече проверка във Временната анкетна комисия за Мишо Бирата и пак за едни разговори. иначе, дали има скандали от миналата година и кои са най-грандиозните? Аз се чудя дали незаконното отпечатване на бюлетини, или незаконното използване на срс-та против журналисти и политически неудобни опоненти е най-големият и най-грандиозният скандал от миналата година?! Най-вероятно обаче и за това ще трябва да правим временна анкетна комисия, за да се изяснят тези неща, защото една временна анкетна комисия приключи своята дейност и от вчера е в съда – Временната анкетна комисия във връзка с тефтерчето на Златанов. Ако имаше едни оставки и говорим кой и как е подавал оставки, да, наистина не стана ясно защо Искра Фидосова подаде оставка,

От тази гледна точка, наистина не беше актуална темата. Подкрепяме идеята да се разшири тази временна анкетна комисия с актуалната тема „Бойко Борисов и Петното”.

обявяваха кой е престъпник в тази държава и кой не е, а сега, в момента, бивши министри от трибуната на Народното събрание да обявяват кой е престъпник, кой не

че Радой Ралин го беше казал най-точно: „Не ме е срам от министъра на културата, а от културата на министъра!”, защото някои министри ще ги помним с ругатните им към народа, които все още ги има в интернет. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаеми колеги, има ли други желаещи да се изкажат? Няма. Тогава закривам дебата. Моля квесторите да поканят народните представители в пленарната зала предстоят гласувания. Първо, ще подложа на гласуване предложението на народния представител Йордан Цонев по проекта за решение, като текстът, който предлага, се отнася и за наименованието на комисията, и за точка първа. И в двата случая след края на текста се слага запетая и се добавя изразът: „както и всички факти и обстоятелства, свързани с твърденията за скандална кореспонденция и среща между председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и Бисер Миланов, известен като Петното”. Това е първото предложение. След това ще гласуваме предложението на господин Ципов, и след това предложението на госпожа Десислава Атанасова – по реда, в който са постъпили, едно след друго. Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Цонев, което Ви докладвах току-що.

Уважаеми колеги, сега подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Красимир Ципов, което също се отнася и за заглавието, за наименованието на решението, и за неговия предмет. В т. 1 се поставя запетая след текста, който вече приехме като редакционен, и се продължава: „както и за срещи на Бисер Миланов с министър-председателя на с председатели на постоянни комисии в Четиридесет и второто Народно събрание, журналисти и други, а също така и фактите, и обстоятелствата относно потенциални схеми за купуване на гласове на територията на 3. МИР – Варна, станали предмет на проверка включително и на Комисията по жалбите и петициите на Европейския парламент”. Коректно ли възпроизведох Вашето предложение, господин Ципов? Уважаеми колеги, това е предложението на народния представител Красимир Ципов към предмета на комисията, която обсъждаме. Моля, гласувайте.

Затова Ви моля да отмените гласуванията и да прочетете проекта за решението, след което да се проведат гласуванията. Колеги,

Заповядайте, господин Казак. (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По начина на водене. Считам, че водещият днешното заседание води съвсем коректно заседанието. В момента гласуваме редакционни предложения за редакционни поправки, които се изчитат коректно и дословно от водещия пленарното заседание. Ние гласуваме тях. Когато дойде време да гласуваме решението по вносител, тогава то ще бъде изчетено и ние ще гласуваме, след като сме се запознали с проекта за решение текстуално. (Шум и Ще направя справка от стенограмата, дали е прочетен текстът на решение в началото, тъй като водещ беше господин Миков. Много Ви моля, изчакайте 30 секунди. Аз Ви чаках 20 минути, за да си формулирате предложенията. Така че успокойте се, седнете си по местата и не крещете! Особено Вие, госпожо Караянчева!

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, правя процедурно предложение за прегласуване на предложението, което направих. Уважаеми дами и господа от Движението за права и свободи, какво Ви притеснява, след като повече от седем месеца абсолютно нищо не се е доказало в предмета на това наказателно производство, което беше заведено, в случая във Варна?! Нека това да стане ясно и в рамките на анкетната комисия. Затова Ви призовавам да гласувате за моето предложение. По отношение на разводняването – Вие дадохте началото, уважаеми господин Костадинов. Благодаря. Прегласуване! ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, подлагам на прегласуване предложението, направено от господин Ципов, което Ви прочетох преди малко.

Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на последното предложение, направено от народния представител Десислава Атанасова, което гласи: „След приетата редакционна добавка от господин Цонев поставяме запетая и дописваме „както и фактите и обстоятелствата, довели до връщане на отпуснати финансови средства от

Това е добавка към наименованието на проекта за решение и към неговия предмет след точка първа. Моля, гласувайте.

„РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и Политическата партия „Движение за права и свободи”, в резултат на негови действия, след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация от българските служби за сигурност към „Боянските сараи”, както и всички факти и обстоятелства, свързани с твърденията за скандална кореспонденция и среща между председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и Бисер Миланов, известен като Петното Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и Политическата партия „Движение за права и свободи”, в резултат на негови действия, след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация от българските служби за сигурност към „Боянските сараи” (това е основният текст на проекта, ще докладвам и вече приетата редакционна поправка на господин Цонев), както и всички факти и обстоятелства, свързани с твърденията за скандална кореспонденция и среща между председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и Бисер Миланов, известен като Петното. 2. Комисията се състои от 12 народни представители, по трима от всяка парламентарна група. 3. Избира председател и членове на комисията, както следва: 4. Временната комисия се избира за срок от три месеца.” Уважаеми колеги, това е проекта на решение с редакционната поправка. Моля, гласувайте.

Предложението за създаване на парламентарна анкетна комисия с цитирания предмет е прието. Моля, парламентарните групи да направят предложения за състава на комисията, включително и за председател. Напомням – по трима от всяка парламентарна група.

Госпожо председател, госпожи и господа народни представители, от името на Коалиция за България за членове на Временната комисия предлагаме Атанас Пъдев, Кирчо Карагьозов и Сияна Фудулова. После можем да направим и предложение за ръководството на комисията, но нека и останалите парламентарни групи да направят предложенията си за членове. Благодаря.

Парламентарната група на „Атака” предлага за членове на тази комисия: Любомир Владимиров, Деница Гаджева и Калина Балабанова.

Уважаема госпожо председател, от името на Парламентарната група на ГЕРБ предлагам за членове на комисията: господин Веселин Вучков, господин Стефан Дедев и госпожа Снежана Дукова, като правя предложение за председател на комисията

Хамид Хамид и Ахмед Башев. Ако позволите, госпожо председател, понеже предмет на анкетната комисия са действия и на председателя на Парламентарната група на ГЕРБ, няма как тази комисия да се оглави от народен представител от Парламентарната група на ГЕРБ. (Възгласи Водени от същите съображения, прилагайки същите съображения спрямо нас – Движението за права и свободи, няма да предложим председател на комисията от ДПС. Бъдете така добри и Вие да се въздържите да оглавите комисия, която ще проверява Вашия лидер. Някак си не е редно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Местан. Очаквам предложения за председател. Заповядайте, господин Янаки Стоилов. Госпожо председател, наистина искахме да изслушаме какви ще бъдат предложенията. Смятаме, че с оглед предмета на дейност на комисията неин председател трябва да бъде или от Парламентарната група на Коалиция за България, или от Парламентарната група на Доколкото ние можем да правим предложения, от нашите членове предлагаме за председател госпожа Сияна Фудулова. Ако има и други предложения за председател, ще ги изслушаме и след това можем да приемем решение. Благодаря. Уважаеми колеги от „Атака”, ще направите ли предложение за председател? Не. „Атака” се въздържат от предложения. Остават двете предложения: от ГЕРБ – господин Веселин Вучков; от Коалиция за България – госпожа Сияна Фудулова. Първо да гласуваме персоналния състав на Временната анкетна комисия и след това двете кандидатури за председател.

Какво желаете, господин Иванов? Моля, запазете тишина в залата! Подлагам на гласуване предложенията за председател по реда на тяхното постъпване. Първи направиха своето предложение Парламентарната група на ГЕРБ в лицето на господин Веселин Вучков. Подлагам на гласуване това предложение.

Тези, които протестираха срещу безредието, сами го създават. Така стоят нещата в пленарната зала. Подлагам на гласуване